Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2006. godinu. Sukladno članku 6. Zakona o izvršenju kazni zatvora Vlada Republike Hrvatske dostavila je navedeno mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog izvješća. Izvolite. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Sukladno svojoj obvezi Zakona o izvršavanju kazne zatvora Vlada Republike Hrvatske dužna je podnositi godišnja izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda ovome Visokome domu. I ovom prigodom to se čini za proteklu 2006. godinu. Dozvolite mi samo nešto reći, izdvojiti iz dosta opsežnoga izvješća. Dakle kad govorimo o temeljnim poslovima organizacijskom ustroju temeljni poslovi zatvorski sustav su omogućavanje izvršavanja kazne zatvora izrečene u kaznenom i prekršajnom postupku te izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora, zatim izvršavanje mjere pritvora i izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod. U našem sustavu to se obavlja u 23 ustrojstvene jedinice, 7 kaznionica, 14 zatvora i 2 odgojna zavora. Isto tako u okviru upravo zatvorski sustav djeluje i posebno i poseban centar za izobrazbe Pravosudne policije, odnosno službenika koji rade u zatvorskome sustavu. Osim izvršavanja kazne zatvora u našem zatvorskom sustavu kroz ovu upravu se osigurava i organizira izvršavanje drugih kaznenopravnih sankcija, a to su rad za opće dobro na slobodi i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom. Uz pitanje smještajnih kapaciteta, odnosno dovoljnoga broja osobito kaznionica zatvorenoga tipa jedan od poteškoća i problema s kojima se suočava naš zatvorski sustav je i nedovoljan broj službenika i namještenika premda se taj nedostatak godinama otklanja ipak i u protekloj godini je za za potpuno za popunjavanje mjesta svih službenika i namještenika nedostajalo 15% službenika i namještenika. Naime, u prošloj godini je bilo sistematizirano 2 tisuće 802 službenika i namještenika, a bilo je popunjeno 285 što znači da je nedostajalo 417 ili kao što sam već rekla 15% službenika i namještenika. To je važan podatak zbog toga što se radi o osiguranju redovitog funkcioniranja ovoga sustava i radi dakako aspekta sigurnosti koji se mora to zapravo osigurava kroz prekovremeni rad postojećeg broja službenika i namještenika. Dakako da njihovo dodatno opterećivanje nije dobro sa aspekta sigurnosti sustava s jedne strane, s druge strane moram napomenuti da izračuni ako o tome isto moramo voditi računa, pokazuju da zbog plaćanja prekovremenih sati, a mi smo platili protekle 3 milijuna kuna više nego 2005. godine i ukupno smo platili skoro 15 milijuna kuna, zapravo to pokazuje neučinkovitim, jer zapošljavanje novih službenika i namještenika košta naš sustav manje. I upravo zbog toga u ovoj godini raspisali smo natječaj za 115 novih službenika, to su zapravo pravosudni policajci i postupak je okončan tako da će nadamo se tijekom ovog mjeseca taj broj biti Ono što je možda interesantno napomenuti sa aspekta strukture zaposlenih uz dakako pitanje onih koji rade u Pravosudnoj policiji, dakle osiguranje dovoljnog broja onih koji rade na osiguranju, ono što je interesantno to je da u zatvorskom sustavu nedostaje, a oni su važni i zdravstvenoga osoblja, službenika tretmana i strukovnih učitelja. Moram napomenuti i iskoristiti priliku i reći, da na žalost i na natječaje kada se raspisuju recimo za zdravstveno osoblje i za liječnike, na žalost ne javljaju se osobe uopće ili one koje ne ispunjavaju uvjete. U pogledu broja zatvorenika u zatvorskom sustavu naše države, prošle godine je izdržavalo kaznu zatvora ukupno 17 tisuća 921 zatvorenik. Ako pogledamo njihovu strukturu, oni koji su bili zatvorenici dakle upućeni na izdržavanje kazne zatvora po pravomoćnoj presudi ih je bilo 5 tisuća 924, pritvorenika je bilo 5 tisuća 82 i oni kažnjeni u prekršajnom postupku bilo ih je čak 4 Tu se pokazuje jedan trend povećanja kazne zatvora koji zapravo uvjetuje naravno što je dobro inače pooštrenje kaznene politike, ali ima za posljedicu i dakako veću opterećenost zatvorskoga sustava osobito zatvorenih kaznionica. Ako pogledamo strukturu kaznenih djela, dakle s obzirom na vrstu kaznenoga dijela i tu nema bitnih pomaka ili promjene i dalje izdržavaju zatvorenici koji su počinili kazneno djelo protiv imovine, oni sudjeluju u ukupnom broju zatvorenika sa otprilike 35%, zatim zatvorenici koji su počinili kazneno djelo protiv života i tijela 21% te zatvorenici koji su počinili kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom 20%, dok je broj zatvorenika koji su osuđeni za kazne djela protiv spolne slobode 8%. Ako pogledamo strukturu zatvorenika s obzirom na duljinu kazne, najbrojnija skupina zatvorenika oko 31%, dakle skoro svaki treći je ona skupina koja izdržava kaznu zatvora u trajanju od jedne do tri godine, a zatim slijede oni koji su, kojima je dosuđeno da izdržavaju kaznu zatvora u trajanju od 5 do 10 godina, njih otprilike 18%. U pogledu sigurnosnih mjera, dakle kao mjera korektivnih koje trebaju u skladu zatvora djelovati pa i na način da otklanjaju uzroke činjenja kaznenih djela, svaki treći zatvorenik otprilike njih 32% su dobili neku od sigurnosnih mjera. Najučestalija je obvezno liječenje od ovisnosti opojnim drogama i alkoholu. I u prethodnoj točki je bilo nešto govora oko spolne ravnopravnosti. Ovdje se dakako ne govori o spolnoj ravnopravnosti, ali dozvolite mi reći da ako pogledamo strukturu zatvorenika s obzirom na spol, tijekom 2006. godine u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske boravi ukupno 840 žena, dakle samo 4,7% od ukupnog broja su bile pripadnice ženskoga spola. U pogledu strukture kazne međutim one se bitno ne razlikuju od općeg dakle strukture kaznenog djela, najviše ih je suđeno za kaznena djela protiv života i tijela i zatim slijede vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom. Dakako izdržavanje kazne zatvora i uopće izvršavanje kaznenih sankcija je odgovor države prema onima koji su se ogriješili o naš pravni sustav i zato su kažnjeni. Međutim kada izdržavaju kaznu zatvora, zatvorenici imaju određena prava, odnosno omogućava im se između ostaloga da se tijekom izdržavanja kazne zatvora stručno osposobe, kada izađu iz zatvora da mogu lakše zapravo ostvarivati svoja građanska prava. U protekloj godini od ukupnog broja 3 tisuće 800 novoprimljenih zatvorenika, tisuću 814 imalo je završenu srednju obrtničku školu, a tisuću 779 nije imalo nikakvog zanimanja, od nepismenih do nezavršene srednje škole. Tako da se tijekom protekle godine 394 njih upisalo u neki oblik obrazovanja u okviru zatvorskog sustava ili izvan njega. U pogledu radnog angažmana zatvorenika to je njihovo pravo, ne i obveza, međutim uvijek je dobro i poželjno da tijekom izdržavanja kazne zatvora budu i radno angažirani, prvo da iskoriste na neki način vrijeme, drugo da si možda steknu neki prihod, a treće da se i osposobe za neka zanimanja i tako da je prosječan broj radno angažiranih zatvorenika u 2006. godini povećan za 10,8%. U pogledu zdravstvene zaštite zatvorenika dozvolite mi samo reći da je tijekom protekle godine u zatvorskom sustavu obavljen 985 pregleda, od čega su više od polovine medicinske obrade, a odnose se na opće preglede. I zatim su usluge specijalista, pregledi specijalista psihijatara su na drugome mjestu. Što se tiče uz zapošljavanje novog osoblja i njihovu edukaciju te osiguravanje smještajnih kapaciteta dakako za sigurnost sustava je bitna i nabavka opreme. Protekle godine nabavljeno je 12 novih specijalnih vozila i 46 kompleta opreme za interventnu jedinicu i odgovarajuće streljivo i pribor. Dakle, konstantno se radi na nabavljanju takve opreme. U završno se može reći da uz ono što se protezalo kroz prethodna izvješća i uz napretke koji su ostvareni u protekloj godini, ali i pitanja koja će se pojaviti čini mi se i u narednim izvješćima, dakle uz konstantno i kontinuirano osiguranje dovoljnih smještajnih kapaciteta, dovoljnog broja osoblja i njihovu edukaciju, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće, nije bilo nekih specijalnih devijacija u sustavu koje bi govorile da sustav ne funkcionira ili da uz ove sve ograničenja koja postoje stanje sigurnosti nije zadovoljavajuće. Dapače, zapažen je trend smanjivanje fizičkih sukoba među zatvorenicima kao i broja odbijanja uzimanja zatvorske hrane. To su …/Govornik se ne razumije./… štrajkovi glađu. Evo, uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je ono što je izneseno o stanju u kaznionicama i zatvorima za proteklu godinu. Zahvaljujem. Hvala. Odbor? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, državna tajnice! Također pozdravljam i magistra Ivana Damjanovića, našeg pomoćnika! I naglašavam jedan izvrsno u prvom redu pripremljeni materijal Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2006. godinu, iscrpno napisan sa puno podataka od početka, državni službenici i namještenici, kapaciteti, standardi uvjeti smještaja zatvorenika, pa zatvorenici kako su razvrstani, pritvorenici, zadržanici, kažnjenici, odgajanici, rad zatvorenika, stanje opreme, sigurnosti, financijsko izvješće o poslovanju te posebni osvrti na izvješće pučkog pravobranitelja i Izvješće o izvršavanju alternativnih sankcija. Ono što posebno valja istaknuti i u ovom predmetnom izvješću jest da je stalan trend porast broja zatvorenika. Stoga su i obveze omogućavanja ostvarivanja svih prava zatvorenicima propisanih zakonima te zbog nepopunjenosti radnih mjesta koji su utvrđeni Pravilnikom o unutarnjem redu. Službenici zatvorskog sustava svoja su radna mjesta i poslove obavljali izvan radnog vremena pa su i ostvarili jedan veliki broj prekomjernih sati, kako to se i navodi u ovom izvješću. Posebno valja istaknuti je težnja za stalnom izobrazbom u svim segmentima hrvatskog društva a posebno državne uprave, pa tako i za službenike zatvorskog sustava. Organizira se stalna izobrazba iz područja specifičnih za rad sa zatvorenicima, od prevencije suicida, komunikacijske vještine, tretman zatvorenika ovisnika o alkoholu i drogama, prevencija zlouporabe droga, tretman zatvorenika oboljelih od PTSP-a, prevencija zaraznih bolesti, pa zbog toga je i državna služba ona koja treba i ovaj dio, iako su to zatvorenici i na drugi način razvrstani, isto dijelovi našeg društva kako bi na kraju izdržane kazne mogli čim prije se socijalizirati u normalan život. Ono što posebno zabrinjava jesu kapaciteti i standardi uvjeta smještaja zatvorenika, jer broj zatvorenika znatno premašuje zakonski smještajni kapacitet osobno u zatvorenim uvjetima izvršavanja kazne zatvora i mjere pritvora. Navedeni su i standardi kako bi i mi stekli jasan uvid što to znače što to znače kaznionice, zatvori i odgojni zavodi. Vjerujem da će i ovo prihvaćeno izvješće biti jedan jasan put na kakav način i razvijati i osuvremenjivati upravo rad u takvim zatvorenim sustavima, jer struktura zatvorenika i prema izrečenoj sigurnosnoj mjeri govori o jednim temeljitim pristupima kako bi se doista sve napravila da se nakon izdržane kazne, nakon prestanka izrečenih sigurnosnih mjera može doista normalno funkcionirat u društvu. Posebno je također istaknuto i o zatvorenicama da se je tijekom 2006. u zatvorskom sustavu nalazilo ukupno 840 žena različitih formalno pravnih statusa, što predstavlja 4,7% od ukupne zatvorske populacije u izvještajnoj godini, pa ne treba uvijek na silu težiti ravnopravnost spolova nego kako je to već i dosad rečeno. Također je poseban moment za istaknuti i brigu o zdravstvenom stanju zatvorenika, pa se vrlo detaljno navodi broj zdravstvenih pregleda u zatvorskom sustavu od općih pregleda, stomatoloških pregleda, psihijatrijskih pregleda, laboratorij i drugih Ističe se i broj specijalističkih zdravstvenih pregleda u javnom zdravstvu tijekom 2006. godine. Stegovni postupci protiv zatvorenika gdje su i žalbe omogućene kao i u svim drugim postupcima, da zatvorenik sukladno zakonu ima pravo žalbe sucu izvršenja na odluku upravitelja kojom se ograničava ili privremeno uskraćuje u pravima na odluku o stegovnoj odgovornosti te na odluku o naknadi štete. Govori se o transferima zatvorenika, uvjetni otpust i o pritvorenicima. I stoga će, budući je kvalitetno materijal napravljen sa posebnim Izvješćem o izvršavanju alternativnih sankcija te sa osvrtom i na rečeno rečeno Izvješće pučkog pravobranitelja, klub Hrvatske demokratske zajednice ovo izvješće prihvatiti u cijelosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub zastupnika HSU-a, poštovani zastupnik Stjepan Kozina. Izvolite! Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, gospodi iz …/Govornik kolegice i kolege. Klub zastupnika HSU-a podržava usvajanje Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2006. godinu. Prema ovom materijalu koji smo mi dobili ovdje normalno prikazan je u uvodu kaznionice zatvorenog tipa, poluzatvorene i otvorenog tipa. Evo, ovdje kaznionica u Glini i Lepoglavi su kaznionice zatvorenog tipa i ovdje je važno napomenuti da je kaznionica u Lepoglavi otvorena 1854. godine. Ja danas moram reći da baš mještani Lepoglave nisu zadovoljni što imaju kaznionicu. Oni bi rađe da bude ono što je bilo nekada kad je Lepoglava bila nekakav kulturni centar gdje je osnovana prva gimnazija i prvo sveučilište. Međutim, šta je tu je i oni normalno

pod točkom 18. govori: "izvršavanje kazneno-pravnih sankcija, rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom.". Ja moram napomenuti da je to dosta slabo prisutno, da se ne radi puno oko toga. Ja znam da je to malo i problem jer za svakog takvog mora biti neposredni voditelj kojeg određuje ustanova, znači mora biti povjerenik koji šalje izvješće o radu to je dobro za osuđenika i za ustanovu u kojoj radi. Ja mislim da bi to trebalo više suditi jer ja mislim da to i sud treba dosuditi, bi trebalo to više koristiti. Posebno svi oni koji imaju kazne do šest mjeseci, ja mislim da bi oni svi mogli upravo radi previše zatvorenika u zatvorima trebalo bi koristiti ovaj vid znači izvršavanja kazneno-pravnih sankcija rada za opće dobro na slobodi. Mislim da imate već dovoljno ovih povjerenika odnosno ljudi koji mogu se time baviti a isto tako ima i neke ustanove, ima ti ljudi koji su završili tu edukaciju i mogu se baviti tim poslom. Ja mislim da bi to trebalo što više koristiti tako da bude što manja gužva u zatvorima. Ovdje mi stalno govorimo o nedostatku kadrova u zatvorima. Ja mislim da nije to u redu da se to ponavlja iz godine u godinu jer nema nikakvih razloga da se ne popuni brojno stanje radnika u kazneno-popravnim ustanovama. Prije svega, ja mislim na ove ljude koji imaju neposrednu zaštitu. Znači, oni koji se bave sa osuđenicima. Mi moramo priznati da taj rad je težak rad, da je to odiozan posao i da ti ljudi imaju isto tako frustracija ponekad kao i sami osuđenici. Po meni bi trebalo popuniti, taj broj zaposlenih bi trebalo popuniti prema svemu svemu onome kako je to pravilnicima i uredbama naznačeno a ne da mi imamo tu veliki nedostatak tih kadrova. Meni to nije jasno zašto mi to ne bi mogli popuniti i zašto se to iz godine u godinu ponavlja. Ovdje imamo da za službenike zatvorskog sustava organizira se stalna izobrazba iz područja specifičnih za rad sa zatvorenicima. To se meni sviđa. Sviđa mi se radi toga jer i ti ljudi moraju biti u stalnoj edukaciji. Njih treba stalno educirati jer ima sve većih problema u zatvorskim sistemima. Prije svega, treba prevenirati ovisnike o alkoholu i drogama. Što se tiče droga one se unose u zatvor na razne načine. Imate zbilja situacija koje su čudne. Na primjer, u zatvor šalje orahe, izvadi unutra jezgru, unutra stavi drogu i opet ju zalijepi. Ili nedavno je bio slučaj da je baka došla unuku u posjetu i u štapu je donesla drogu unutra. Znači, svi ovi koji se bave time moraju biti bolji i više moraju imati sluha za to i moramo predvidjeti više od samih zatvorenika na koji način bi to trebalo spriječiti. Međutim, tu bi familija isto tako voditi računa o tomu da mu njegov član familije ne zloupotrebljava drogu i da se on toga liječi i da bude što bolji. Međutim, vidite i članovi obitelji isto tako rade oko toga kako bi trebalo biti. E sada, smještajni kapaciteti. I prošle godine bilo je rečeno da se gradi zatvor u Glini, ne znam kako je to daleko i ti smještajni kapaciteti kapaciteti su premali. Mi se moramo složiti i s time da mi imamo prema broju stanovnika još dosta mali broj zatvorenika. Neke srednjo-europske zemlje imaju znatno veći broj i mi isto tako trebamo očekivati da će biti njih više. Na primjer, Češka ima 160 osuđenika na 10 hiljada stanovnika. Mi imamo tu znatno manji broj. I prema tome, moramo vidjeti da opremimo to. Isto tako, da se poboljšaju uvjeti jer sve ono što se traži, jer vi ovdje ste i napisali koliko mora kvadratnih metara, kubičnih metara biti po jednom zatvoreniku a ja mislim da se to ne ispunjava i da je to dosta veliki problem. E sada, što se tiče ovoga rada ja se slažem da svaki osuđenik radi bez razlike što mi danas imamo da on ne mora raditi. Mislim da, ne znam da li bi trebalo mijenjati tu zakon ili ne jer upravo ako on radi i ako je stalno zaposlen tim više što su su ti zatvori, ja znam posebno zatvor u Lepoglavi, ima te radionice, industrijske pogone gdje se može raditi, gdje se svatko može raditi. Prema tome, njemu se omogućuje ako on hoće raditi. Međutim, ja smatram da bi bilo možda dobro da se preispita to da li mora ili ne mora raditi jer bilo bi bolje da radi jer onda ne misli na neke druge stvari itd. mi još jednom kažem podržavamo ovo izvješće, izvješće je kvalitetno i dobro. Međutim, ne bi se smjelo ponavljati iz godine u godinu da nema dovoljni broj radnika, da su kapaciteti takvi kakvi jesu. To bi trebalo srediti. Ipak je zatvor nešto specifično. Hvala lijepa. Sad ćemo prekinuti raspravu. Raspravu ćemo nastaviti o ovoj točci dnevnoga reda u srijedu. A u 12 sati danas glasovanje. ću vam sve. Ovo ćemo nastaviti i druge one teme koje idu. Sad u 12 sati pripremimo se za glasovanje. Hvala vam